Уважаеми колеги народни представители, моля да заемете местата си. Продължаваме днешното пленарно заседание Първо, позволете да Ви запозная с Указа на президента Радев: „До Председателя на Четиридесет и четвъртото Народно събрание. Уважаеми господин Председател, приложено Ви изпращам Указ № 119 от 4 май 2017 г., с който Президентът на Републиката Румен Радев на основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България предлага на Народното събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.“

четвъртото Народно събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.“ Указът е издаден в София на 4 май 2017 г. Президент на Републиката Румен Радев. Имате думата за процедура, уважаеми господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми народни представители! На основание чл. 51, ал. 2 от Правилника правя предложение за пряко излъчване на

Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли обратно становище? Няма. Моля да гласувате направеното предложение от народния представител Данаил Кирилов.

да представи кандидатурата за министър-председател на господин Бойко Методиев Борисов. ЦВЕТАН Уважаеми господин Президент, уважаеми представители на вероизповеданията в България, Ваши превъзходителства, уважаема госпожо Кмет на столицата, уважаеми господин Министър-председател, вицепремиери и министри от служебния кабинет, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! В изпълнение на процедура по чл. 99, ал. 3 от Конституцията на Република България

Бойко Методиев Борисов е роден на 13 юни 1959 г. Дипломира се във Висшата специална школа на Министерство на вътрешните работи. От 1985 до 1990 г. е преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на Министерство на вътрешните работи. Защитава дисертация на тема: „Психофизическата подготовка на оперативния състав“ и му е присъдена научна степен „доктор“.

През 2001 г. е назначен на длъжност „главен секретар“ на Министерството на вътрешните работи с Указ на Президента на Република България. С Указ от 2002 г. на президента на Република България господин Петър Стоянов е удостоен със званието „генерал-майор“, през 2004 г. с Указ на президента Георги Първанов е удостоен със званието „генерал-лейтенант“. През време на професионалната си реализация в Министерство на вътрешните работи е награждаван многократно от министъра на вътрешните работи и е удостоен с множество международни награди на правоохранителните органи на евроатлантическите страни и Русия, сред които „Червен кръст“ от министъра на вътрешните работи на Кралство Испания за заслуги към испанската полиция, „Почетен жезъл“ от генералния директор на полицията на Кралство Испания, „Почетен медал на френската полиция“ от името на президента на Република Франция и от името на министъра на вътрешните работи на Франция, „Медал за бойно сдружение“ от директора на Федералната служба за сигурност на Руската федерация, Командир на „Ордена на Звездата на Италианската солидарност“ от президента на Република Италия. През 2005 г. е избран за кмет на град София. През 2007 г. отново е избран за кмет на столицата. През 2009 г. господин Борисов е избран първото народно събрание за министър-председател на Република България. През май 2013 г. е избран за народен представител в Четиридесет и второто народно събрание и председател на най-голямата парламентарна група – ГЕРБ. През октомври 2014 г. след проведени предсрочни парламентарни избори е избран от Четиридесети третото народно събрание за министър-председател на Република България. След проведените предсрочни парламентарни избори през месец март 2017 г. господин Борисов отново е избран за народен представител. Днес господин Борисов отново е номиниран за министър-председател от най-голямата парламентарна група ГЕРБ и е призван да състави правителство на Република България. Убеден съм, че министър-председателят на България ще бъде изправен пред сериозни предизвикателства както в национален, така също и в световен мащаб. Отговорността е огромна, но аз съм сигурен в твърдата воля и решителност на господин Борисов, в отдадеността му, с която ще работи за просперитета на България и за успешното представяне като председатели на Европейския съюз. Вярвам, че заедно с екипа на Министерския съвет, с парламентарната подкрепа, която ще получи днес бъдещото правителство на България, ще може действително да се постигне политическа и институционална стабилност, която е най-важна за страната ни в този труден период. Искам да благодаря на всички, които ще участват активно в днешния дебат и ще подкрепят бъдещото правителство с министър-председател Бойко Борисов. Искам да пожелая успех на избора на господин Борисов и неговия състав на Министерски съвет и се надявам, че от днес полагаме началото на едно ново, добро бъдеще за България. Убеден съм, че заедно с парламентарната подкрепа и, разбира се, с конструктивната опозиция ще можем действително да постигнем това, което очакват не само българските граждани, но и всички европейски и международни институции. Аз съм убеден, че с тази номинация на Парламентарната група на ГЕРБ

И ако действително сме национално отговорни политици, днес ще дадем подкрепата си за един такъв кабинет, на който основната цел са евроатлантическите ценности и да бъдем част от силно обединена Европа и част от НАТО. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Думата за програмни намерения, структура и персонален състав на Министерския съвет има предложеният за министър-председател Бойко Борисов. Заповядайте, господин Борисов. БОЙКО

дами и господа! По волята на българския народ днес двете политически формации – Политическа партия ГЕРБ и коалиция „Обединени патриоти“, поемаме отговорността за управлението на България в следващите четири години. Намираме се в исторически момент за света и за Европа. Политическата несигурност, икономическите проблеми, религиозните противоречия, нестабилността в региона, новите предизвикателства пред сигурността в света ни налагат надмогване на партийния егоизъм и посветеност на интересите на българските граждани и националните приоритети. Нашето общо разбиране е, че днес страната ни и нейните граждани се нуждаят от отговорно пред тях и бъдещето на страната ни управление. Нуждаят се от сигурност и доверие в държавата и институциите, които да правят всичко възможно, за да осигурят по-доброто настояще и по-успешното бъдеще на България. В името на българските граждани и на българската държава Политическа партия ГЕРБ и коалиция „Обединени патриоти“ преодоляваме различията си, вижданията си по много въпроси – постигнахме съгласие по основните приоритети в работата на съвместното ни правителство. Продължаваме по пътя на евроатлантическата интеграция на страната и ще работим за реформиране на Европейския съюз в името на неговото успешно развитие и разширяване. Гарантираме успешно организиране и провеждане на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Искам да благодаря на служебното правителство за всичко, което е направило до този момент по темата. Ще предприемем всички мерки, за да гарантираме сигурността на българските граждани и да ограничим битовата престъпност чрез засилено полицейско присъствие в населените места на страната, ограничаване на нелегалната миграция и защита на националните ни граници, които са наш основен приоритет. Ще провеждаме политики и ще прилагаме мерки за увеличаване доходите на гражданите чрез заетост и по-голяма производителност на труда. Модернизацията на страната и ускоряването на растежа ще осигурят брутен вътрешен продукт от 120 млрд. лв. в рамките на мандата. При изпълнение на мерките от тази Програма гарантираме в рамките на мандата минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв. – дай Боже, и повече. Ще създаваме по-гъвкави възможности за заетост и допълнителна квалификация на работещите, като улесним активните и предприемчиви с мерки за по-добро съвместяване на кариерата със семейния живот. Ще подкрепим както растежа на икономиката, така и решаването на демографските проблеми на страната. Социалните помощи ще се обвържат със заетост. Всички в трудоспособна възраст, които получават помощи, трябва да се включат в заетост. Увеличаването на минималната пенсия ще се се осъществи от 1 юли 2017 г., а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 1 октомври 2017 г. Заедно с това, ще се преизчислят и всички пенсии, отпуснати през 2010 г. със средния осигурителен доход за 2009. Ще въведем по-тясно обвързване на социалните помощи с полагането на общественополезен труд, отговорното родителство и редовното посещаване от децата на детските градини и училищата. Ще приложим и система за мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции. Ще продължим политиката си на намаляване на дефицита от 2017 г. с цел достигане на балансиран бюджет през 2020, запазване данъчните ставки на преките данъци и не допускаме допълнителни данъчни облекчения. Ставките и прагът за регистрация по ДДС ще останат непроменени. Основната цел на България е по-нататъшната интеграция в европейската финансова инфраструктура. Единният банков съюз и Еврозоната са естественият ни път за развитие след изпълнението на всички критерии. Дотогава валутният борд е безалтернативен и неприкосновен. Продължаваме активната работа по ограничаване на контрабандата и предприемане на решителни мерки за борба със сивата икономика. Устойчивото нарастване на доходите е важен приоритет на нашето управление. То може да се случи само на основата на ръст в икономиката. За да осъществим този процес, ще приложим мерки за ограничаване на административната тежест, за развитие на капиталовия пазар, както и за изграждане на икономически зони. Енергийната сигурност е ключова за нашата икономика и национална сигурност. Ще я гарантираме чрез собствен добив, изграждането на интерконекторните връзки със съседните държави, изграждането на газовия разпределителен център „Балкан“. Пълната либерализация на пазара за електроенергия и газ е безалтернативно решение. За това ще предложим законодателни промени, свързани с въвеждане на пълна либерализация на пазара. Поставяме образованието като стратегически приоритет за нашето правителство. То ще осъществи решителна политика, насочена към ликвидиране на неграмотността и задължително образование, със силата на всички държавни институции и инструменти. Родолюбието и образователната система ще бъдат основа за възпитание и извисяване и извисяване на българския дух, средство за формиране на чувство за солидарност в обществото и привързаност към родината. Ангажираме се с увеличаване на инвестициите в образованието и гарантиран ежегоден ръст на бюджета за образование, промяна в системата на делегираните бюджети от 2018 г. и удвояване на учителското възнаграждение до края на мандата. Ще осигурим ежегоден ръст на средствата за наука с цел укрепване, модернизиране на научните организации в страната за конкурентоспособни научни изследвания и изграждане на високотехнологични паркове и центрове. Ускореното внедряване в икономиката на научноизследователските резултати и изобретени патенти ще ускори научното развитие. Подобряване здравето на нацията е стратегическа цел на управлението. Ще разширим мерките и обхвата за профилактика с допълнителни скринингови изследвания и ежегодни профилактични прегледи на всички български граждани. Важен приоритет ще бъде осигуряването на финансова стабилност и обезпечаване на здравната система. Започваме поетапна демонополизация на Националната здравноосигурителна каса и изграждане на интегрирана информационна система. Приоритетна посока на усилията ни ще бъде и преодоляването на регионални дисбаланси, и осигуряване на функционално взаимодействие между отделни нива на медицинската помощ. Нямаме основания да се откажем от основния приоритет в предишните две правителства на ГЕРБ – изграждането на безопасна и модерна пътна инфраструктура и завършване на магистралния пръстен на страната. Това, заедно със силната държавна политика, ще помогне да постигнем балансирано развитие в регионите и да намалим регионалните различия. За да гарантираме националния суверенитет и териториалната цялост на страната, като активен и надежден член на НАТО, ще участваме в изготвянето и изпълнението на новата политика на Европейския съюз за европейска отбрана. За изграждане на силна армия е необходимо ускорено развитие на въоръжените сили. Ще осигурим разширяване на участието на българската отбранителна промишленост и научноизследователски институти при изпълнение на инвестиционните проекти за модернизация и превъоръжаване. Въоръжените сили ще се ангажират с по-ефективна защита на населението при бедствия и аварии, както и при опазването на границата и противодействие на тероризма. Обществото ни има настойчиво очакване – ние ще отговорим на него с продължаване на съдебната реформа за гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт. Продължаваме и борбата с корупцията на всички нива. Ще предложим нов Антикорупционен закон, който ще обединява фрагментираното законодателство и ще създаде единен антикорупционен орган на основата на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

избягване на наказателна отговорност. Ще създадем нов ред за преследване на корупцията по високите етажи на властта чрез преминаване на тези дела в Специализирания съд и Специализираната прокуратура. Необходимо е приемането на нова наказателна политика и приемане на нов Наказателен кодекс. Важна цел е и въвеждането на електронно правосъдие до края на 2018 г., като една от най-силните антикорупционни мерки, свързани със съдебната система. Ще продължим работата по изменение на процесуалните закони за постигане на адекватно и ефективно съдопроизводство, за по-добро управление на натовареността на съдилищата, включително за подобряване и опростяване на процедури и преодоляване на несъответствията в тях. Поемаме ангажимент до края на 2018 г. да бъдат изпълнени 17-те препоръки от Десетгодишния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка. Целта е да бъдат постигнати необратими резултати в борбата с корупцията и да се гарантира независимост на съдебната власт. Необходима ни е модернизация и обновление за здравословна околна среда. Ще проведем и реформа във ВиК сектора. Националната програма в областта на водите ще осигури чиста питейна вода и пречиствателни съоръжения и в по-малките населени места. Необходимо ни е устойчиво земеделие. Реформата в поземлените отношения за устойчивост, комасация и отношението към земеделската земя като към природен ресурс ще гарантира националната хранителна сигурност. Българското земеделие трябва да бъде конкурентоспособно и пазарно ориентирано. Финансовата ни подкрепа ще бъде с фокус върху малките и средни предприятия. Ще усъвършенстваме превенцията и контрола за опазване на горите и устойчиво поддържане, опазване и увеличаване на горските ресурси на страната. сферата на транспорта ще изграждаме модерна, екологична и достъпна инфраструктура. Ще въведем по-справедлив модел за плащане на пътищата чрез въвеждане на смесена система – електронна винетка за леки коли и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварни автомобили. Ангажираме се с ускореното доизграждане на автомагистрала „Хемус“, доизграждане на автомагистрала „Струма“ – Благоевград – Сандански, изграждане на автомагистрала Калотина – София, тунела под връх Шипка, скоростен път Русе – Велико Търново, скоростен път Видин – София, доизграждане на Южната дъга на Софийския околовръстен път, Бургас – Слънчев бряг, обход Пловдив, разширението на метрото в София, подготовката за изграждане на интермодален терминал в град Варна и в град Видин. Уважаеми дами и господа, това са само част от политиките, които ще реализират основната мисия на нашето управление за подобряване качеството на живота на българските граждани и успешно развитие на България. Позволете ми, уважаеми дами и господа народни представители, да представя на Четиридесет и четвъртото народно събрание следния проект на структура и персонален състав на Министерския съвет на съвет. Министерският съвет се състои от министър-председател, четирима заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства, а те са: Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство за българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г., Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на младежка и спорта. Създава се Министерство за българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г., преобразува се Министерството на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите. Предлагам да бъдат избрани за членове на Министерския съвет на Република България следните дами и господа: заместник министър-председател – Томислав Дончев, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика – Валери Симеонов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната – Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи – Екатерина Спасова Гечева-Захариева, министър на финансите

министър на външните работи – Екатерина Захариева, министър на правосъдието – Цецка Данговска, министър на образованието и науката – Красимир Вълчев, министър на здравеопазването – Николай Петров, министър за българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г. – Лиляна Павлова Павлова Николова, министър на културата – Боил Банов, министър на околната среда и водите – Нено Тимов, министър на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Ивайло Московски, министър на икономиката – Емил Караниколов, министър на енергетиката – Теменужка Петкова, министър на туризма – Николина Ангелкова, министър на младежта и спорта

Преди да открием дебатите, моля да подложим на гласуване допускане в залата на предложените кандидати за министри, които не са народни представители. Моля, гласувайте.

да открия дебата, да Ви запозная с разпределението на времето във връзка с прилагането на чл. 58, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ има 30 минути, с удължаване по ал. 2 – 40 минути; "БСП за България" разполага с 26 минути, с удължаване – 35 минути; Обединени патриоти – НФСБ, Атака, ВМРО разполагат с 14 минути, с удължаване – 18 минути; Движението за права и свободи (ДПС) разполагат с 13 минути, с удължаване – 18 минути; Политическа партия „Воля“ разполага с 10 минути, след удължаване с 13 минути; Нечленуващите в парламентарни групи имат 5 минути, които си остават толкова след удължаването. Процедура – заповядайте. Откривам дебата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! Процедурата ми е във връзка с провеждане на предстоящите дебати по трите точки от дневния ред. Считам, а и съгласно Конституцията – чл. 84, т. 6, ясно е записано, че Народното събрание, първо избира и освобождава съответно министър-председателя, и по негово предложение – Министерския съвет. Преди да обсъдим структурата и състава на Министерския съвет, следва да има отделен дебат, след това и гласуване по отношение избора на министър-председателя, след което да обсъдим структурата и състава на Министерския съвет, и съответно да има две гласувания по отношение структурата и състава на Министерския съвет. В тази насока има и тълкователно Решение № 20 от 1992 г. на Конституционния Конституционния съд, съгласно което успешното приключване на проучвателния мандат се реализира тогава, когато е избран и съставът на Министерския съвет. Може да се избере министър-председателят, но да не се избере съставът и структурата на Министерския съвет. Ето защо същинският етап за съставяне на правителство е решението на Народното събрание, което на практика има конститутивен ефект. Когато Народното събрание мандат се счита за неуспешен. Хипотетично има възможност дори да не се стигне до избора и на министър-председателя. Защо тогава,

и гласуване съответно, и второ, обсъждане по структурата и състава на Министерския съвет и вече двете гласувания. В предишните легислатури такова предложение е направено от Атака, мисля от господин Чуколов, и моля да бъдете последователни в тази своя позиция, защото тя е и конституционно съобразна, и правилна, и да подкрепите отделното гласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Обратна процедура? Заповядайте, господин Кирилов. КИРИЛОВ (ГЕРБ): Обратно становище. Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми народни представители! Без да оспорваме смисъла на наведеното Конституционно решение – да, така е, действително всяко едно от решенията има собствен правен ефект, но моля колегите да съобразят обстоятелството, че трите решения са свързани и обуславящи. Те имат обща логика и общ финал. Това е решението, с което се избира Министерски съвет, с което се избира правителство. Точно с това ни запозна и колегата Филип Попов, но това не обуславя разделянето на дебата. Искам да посоча Разпоредбата на чл. 58 от нашия Правилник, съгласно която председателят определя времето за дебати. Искам също така да се позова и на парламентарната традиция с оглед на всички дебати, които са били провеждани и осъществявани, по отношение избора на предходни правителства. Дебатът се е провеждал заедно, гласуването е отделно. Да, последиците са така, както колегата ги прочете, но това не означава, че дебатът би следвало да бъде разделян механично. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Гласуваме предложението направено от народния представител Филип Попов за отделни дебати по трите проекта за решение…(Реплики.) Добре, за един дебат по точка първа и общ дебат по точка втора и трета. Чухте аргументите на народния представител Данаил Кирилов. Моля, гласувайте! Гласуваме предложението на народния представител Филип Попов. Гласували

по трите проекта за решение. Имате думата за изказвания. Запознах Ви с времето, с което разполагат парламентарните групи. Имате думата, уважаеми колеги, за изказвания.

Имате думата за изказване, уважаема госпожо Нинова – председател на Парламентарната група „БСП за България“. Уважаеми господин Президент, уважаеми представители на вероизповеданията, Ваши превъзходителства, господин Премиер, дами и господа министри, уважаеми гости и колеги! „БСП за България“ ще гласува „против“ правителство предложено от Бойко Борисов по три причини: първата – поради сериозните различия в нашите идеи и програми за развитието на икономиката, за борба с бедността, за модерно образование, свързано с икономиката, за достъпно здравеопазване, за борба с корупцията и престъпността. В наше лице ще имате алтернатива на Вашата програма с конкретни предложения, идеи и разумни аргументи. Втората причина, поради която няма да Ви подкрепим, е заради това, че приоритетите за управление, които определихте сега, след сключването на коалиционното споразумение, са отказ от предизборните Ви обещания. Това е правителство на подмяната спрямо това, което обещахте. От красиви думи преди изборите не е останало почти нищо във Вашата програма, която и кандидатът за министър председател представи. И третата причина, поради която няма подкрепим, е заради несигурността в България, която залагате в коалиционното споразумение. Първата – поради различията в програмите ни. Мисля, че няма нужда днес да ги представим. Ние бяхме в предизборна кампания. Там представихме различните си приоритети. Втората подкрепяме предложената програма и правителство в политиката, която представлява председателство на Съвета на Европейския съюз, евроатлантическа интеграция, приоритети, бъдещето на България като пълноправен член на Европейския съюз. Поздравявам „Обединените патриоти“ за израстването им от „България вън от Европейския съюз и НАТО“ до „ще продължим неотклонно по пътя на евроатлантическата интеграция“. Поздравления! Ето, имаме един приоритет, по който всички партии в този парламент сме абсолютно единодушни. Бъдещето на България е европейското бъдеще! (Ръкопляскания свършват добрите ни отзиви по отношение на по-малкия партньор в коалицията. Ще започна с политиките и отстъпленията от тях. Ето какви отстъпления направиха те. Първо, чета им предизборните обещания: спешно повишаване на доходите на българите, въвеждане на данъчни облекчения и законодателство срещу спекулата. За една нощ това обещание стана следното в програмата Ви: увеличение на доходите в края на мандата, залата! КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Без данъчни облекчения, няма освобождаване на ниските доходи от плащане на данъци, няма обещаната децентрализация на бюджетите към общините. Следващо – увеличаване на минималната пенсия за стаж и възраст над 300 лв. Както знаете, няма да се случи – 200 лв., и то в края на годината. Намаляване на ДДС на лекарствата и на учебниците. Също няма да се случи, защото в програмата е записано: никаква промяна на ДДС, никаква промяна на данъчните ставка, на преките данъци, както и намаляване, и даване на данъчни облекчения на бедните хора. Следващо – изучаване на дисциплина „патриотизъм“ в училище. Както знаете в програмата го няма и няма да се случи. Следващо – Закон за български език и право на глас да имат само завършилите основно образование и владеещи български език. Отсъства от програмата. Шесто – религиозни служби и ритуали само на български език, издигане на българското знаме пред всеки религиозен храм, спиране на звуковия терор от минарета, отстраняване на протурските партии от властта.

и българските войски от чужди държави. Няма да се случи. Ние сме против чужди военни бази на наша територия, както и против приемането на Турция в Европейския съюз. Това е цялостната програма на „Обединени патриоти“ в предизборната кампания 53 обещания, и нито едно залегнало в новата програма на бъдещата коалиция. Може би да се коригирам – изпълнено само едно, но наполовина, а то е: създаване на Министерство на демографията на българите и за българите в чужбина. Е, такова министерство няма да има въпреки демографската катастрофа, но затова пък ще имаме вицепремиер, който ще отговаря за демографията. Единствено обещание, спазено даже на една трета, а не и наполовина. На това управляващото мнозинство казват: компромис в името на България. А господин Борисов, бъдещият кандидат за министър председател, го нарече „преодоляване на различия“. Това не е преодоляване на различия. Това е загуба на идентичност – политическа и идеологическа на „Обединените патриоти“ като политическа партия, а заради хората, които са Ви избрали заради тези обещания, това е категорична подмяна на волята им да дойдете в тази зала, поради тази предизборна програма. Продължавам с големия партньор – ГЕРБ. И във Вашата програма, колеги, категорично подкрепяме целия Раздел „Външна политика, европейско председателство“, промяна в Дъблинското споразумение, Шенген – Еврозона, имате нашата подкрепа за това, защото това е в интереса и бъдещето на България. Обаче цитирам от предизборната Ви програма: „умеем да слушаме хората и нашата програма е плод на постоянните ни преки контакти и обратна връзка с хората на България“. Красиви думи, нали? Но да видим какво искат хората на България във всички проучвания и Вие го знаете, защото в кампанията всички бяхме сред хората на България. основни две неща ще се спра, защото нямам време да анализирам цялата Ви програма, а и колегите от групата ще имат думата след това. Искам да поговорим за двата най-важни приоритета на народа ни и Вие ги знаете, че те са бедност и доходи, и темата „Сигурност“. И е показателно разминаването между това, което сте записали, че ще слушате хората и програмата на коалиционното Ви правителство. Уважаеми колеги, господин Борисов! Сигурно знаете, че въпреки приоритета Ви – бедност и доходи, в коалиционното Ви споразумение нито веднъж, нито веднъж – дори ей така, не се споменава думата „бедност“, тоест обещанието Ви, че ще се съобразявате с нуждите на хората не отговаря на това, което сте записали. Обратно – доходите ще растат някога и в бъдеще, в рамките на мандата. Дори в предизборната ви програма обещанието да увеличите всички пенсии от 1 юли 2017 г. с 2,4%, в коалиционното Ви споразумение вече липсва. В предизборната програма сте предвидили допълнителни мерки за подпомагане на енергийно слабите хора. Увеличиха се цените на природен газ, на вода, на парно, има заявка за увеличаване на цените на тока. Отказали сте се в коалиционното си споразумение от компенсиране на енергийно слаби хора. Нещо повече, в момента, в който това е проблем номер едно, прокуратурата е в КЕВР, ние от БСП поискахме да ги изслушаме по какъв начин ценообразуват и натоварват потребителите, обслужват ли интереси на монополи? Вместо да ни подкрепите, закрихте парламентарната комисия КЕВР. Какво е това?! То дори не е и отстъпление. То е тотална промяна на политиката Ви по отношение на енергийно бедните хора и прозрачността в борбата с монополите. На фона на това отстъпление в обещанията Ви за доходите, два пъти отказвате да си замразим заплатите. Но това не е въпрос на програма, това е въпрос на морал. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Оставям го без коментар. Какво обаче ще продължи според програмата на коалиционното правителство? Ще продължат две политики, които по принцип не са лоши, но в момента са критични. Едното е строителството на магистрали. Защо казвам „критични“? Защото тече проверка на прокуратурата на България, на ОЛАФ в АПИ. Защото вече има не само съмнения, а факти за злоупотреби в това строителство, препоръки, които не се отразяват във Вашата програма. Продължава това строителство, без никаква корекция в тези политики. Но нещо повече, на предложението на „БСП за България“ да направим парламентарна комисия и да изчистим този проблем и тези съмнения, категорично отказахте. Буди съмнения – само това казвам, без да коментирам защо го направихте. Още една политика, на която Вие много държите, е санирането и продължавате в тази посока, въпреки следното заключение на служебния кабинет. Благодаря, господин Герджиков. В това заключение, официално подписано от тях, пише: „В резултат на допуснатите лоши практики, постигането на целите, които си поставя програмата за саниране, е поставено под въпрос. Допуснатите завишени референтни стойности, сключване на договори за възлагане на обществени поръчки с допуснато финансиране на недопустими дейности, води до намаляване на ефективността на програмата.“ Лоши практики и дефекти, подлежат на промяна, но изискват воля и усилия за това. И този сигнал също се намира в българската прокуратура. Вместо да помислите как да се коригират тези лоши практики, правите обратното увеличавате финансирането за саниране, но отново с подмяна спрямо българските граждани. Защото в предизборната Ви програма пише, че ще се увеличи финансирането, в следизборната Ви – че това ще стане за сметка на тях, че те ще трябва да се самофинансират. Ето това е продължаването на лоша практика, с нейното още по-голямо влошаване, защото ще натоварвате хората за това. Да видим друга тема, важна за хората – сигурност. Обещаното увеличение на броя служители в МВР с 1000, за да има полицаи във всяко населено място, остана някъде на предизборните митинги. Обещаното увеличение на броя на служителите в и да се подсили охраната на границата, също се загуби някъде от трибуните на предизборните събрания до трибуната на Народното събрание. Такива неща няма да се случат при правителството на Бойко Борисов. Желанието на патриотите лагерите за бежанци да отидат на границата и да бъдат от затворен тип, в ГЕРБ се трансформира с разширяване и укрепване на центровете в Пъстрогор и Харманли. Тежко противоречие, нали, между бъдещи коалиционни партньори по важни теми за България? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Мога да продължа така с отстъпления в образование, здравеопазване, икономика и финанси, но за това ще имат думата колегите ми от парламентарната група. Искам да се съсредоточа върху третата причина, поради която няма да Ви подкрепим, а тя е мината, заложена в коалиционното споразумение, където се гарантира несигурност в това мнозинство, следователно и в България, в политиките и в бъдещето. Защо? Там пише, че всеки партньор, извън това споразумение, може да си провежда самостоятелна политика, да търси подкрепа и мнозинства в парламента. Всички знаем какво означава това, защото сме го виждали – с реформатори, с БДЦ, плаващи мнозинства, безпринципни съюзи. (Шум и реплики от тук идват големите въпроси за държавността и те са според мен поне два: референдумът и промяната в Конституцията. програма на ГЕРБ пише, че референдумът е задача номер едно и ще бъде първият законодателен приоритет на това правителство. Оказва се обаче, че референдум няма да има, въпреки потвържденията при откриването на парламентарната дейност. Няма го в програмата Ви, уважаеми! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Референдумът според Вас трябваше да изпълни волята на народа. Очевидно вече, по волята на патриотите и заради властта, тази воля на народа няма да се случи,

и отмяна на имунитета на народните представители. И това изчезна някъде по пътя между обещанията и реалността днес. Очевидно това вече няма да е важно, въпреки желанието на сигурно милиони хора да ни видят без имунитет, и ние бихме Ви подкрепили за това. Жалко, че се отказахте както от новата Конституция, така и от облагите на народните представители – имунитет и заплати. И това също е показателно за подмяната. За нас, „БСП за България“, е важно да не предадем тези близо един милион души, които ни изпратиха тук. Затова ще бъдем смислена, аргументирана опозиция и алтернатива на това управление. Защото правителството на Бойко Борисов, ако бъде избрано, е пълна подмяна. Това е тотално излъгване на тези, които са Ви подкрепили заради идеите Ви преди изборите. Защото днес в коалиционната Ви програма, в идеите, които представи господин Борисов, няма почти никакво съвпадение. И ще кажа нещо със съжаление накрая. Казвам „със съжаление за България“ – политическата класа на статуквото продължава постарому. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Получава властта в името на народа, веднага се отказва от народа и започва да я упражнява за себе си. Кабинетът Борисов 3 ще бъде най-яркият пример за тази подмяна на народната воля. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Зее пропастта между политическата класа и народа ни, и тя се увеличава. Борисов 3 ще даде принос за увеличаването на тази пропаст. наложителна е промяната в политическото статукво, в политическата класа и политиките, които тази класа провежда занапред в България. Ние, от „БСП за България“, ще направим всичко по силите си – всичко по силите си, днес, с помощта на един милион души, надявам се от утре – с последователност в изпълнение на нашите ангажименти,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Президент, уважаеми колеги! Като слушах госпожа Нинова, разбрах едно, което хората го разбраха преди БСП – „Обединените патриоти“ са незаобиколим фактор в българския обществено-политически живот. Иначе това внимание, което ни беше отделено от лидера на БСП,

По отношение на някои критики – приемам ги на шега. Извадете ми един случай, когато лично аз съм бил против НАТО или Европейския съюз, или представената от мен политическа сила! Един случай! Само да Ви припомня, че допреди десетина години Вашата партия правеше митинги против влизането на България в НАТО. Това е дребно заяждане, но нека да не спекулираме с такива неща. Пенсиите. Пенсиите. Напомням Ви, уважаема госпожо Нинова, че когато гласувахме бюджета за 2017 г., тук, в тази зала, от 38 народни представители на БСП в залата имаше само 22 и с шест гласа не мина предложението на Патриотичния фронт за 300 лева минимална пенсия. Хайде, сега не хвърляйте вината срещу нас! Трето, за наборната армия. Ще Ви напомня още нещо. И в Комисията по отбрана, и в залата, когато беше внесен Законът за наборна армия, в Комисията по отбрана най-злостните противници на връщането на наборната военна служба бяха представителите на БСП в тази Комисия. И гласуваха „против“ – и в Комисията по отбрана, и в залата. Бежанците. Няма никакво отстъпление по темата с бежанците, защото, ако прочетете внимателно резюмето от подробната програма, която Ви беше представена, ще видите, че политиката на България е политика на недопускане на нелегална имиграция. да спекулирате с такъв проблем. Така че, уважаема госпожо Нинова, призовавам Ви – ако искате всички тези неща да се случат – и за пенсиите, и наборната военна служба, и една твърда политика за защита на България от нелегалната имиграция, подкрепете

Уважаеми господин Каракачанов, сега сте незаобиколим фактор. Това е факт. Но, със съжаление казвам, че се съмнявам, че ще влезете в следващия парламент заради това отстъпление от предизборните си ангажименти. (Ръкопляскания защото България има нужда от патриотична партия. Съжалявам, че това, което правите днес, ще доведе до елиминирането на такава партия в България. Следващият Ви аргумент – четяла съм била стара програма. Допускам, че не ме подценявате чак толкова. Не се познаваме от вчера. Ето я, от това четох.

Вие не сте против НАТО. Не връщайте годините назад, защото ще стане ясно кой вкара България в Европейския съюз и НАТО – БСП! (Възгласи „Ееее!“ от ОП.) Вие не сте против НАТО персонално, но човекът, който седи до Вас, от тази трибуна се обръщаше към европейските посланици. А сега сте заедно в една обща коалиция! Така че ако сега се разделяте помежду си, още един аргумент, че това правителство ще бъде нестабилно. Що се отнася до минималната пенсия – не само ще Ви подкрепим за 200 лв. Напротив, господин Каракачанов, вече внесохме в Народното събрание и се намира в Деловодството предложение за преизчисляване на всички пенсии.

не ми казвайте какво гласува нашата парламентарна група. Ние винаги сме имали една и съща позиция. И дали го внасяте Вие или ГЕРБ, ние винаги си гласуваме по този начин. При Вас е интересно – че преди избори сте „за“, а след избори сте „против“. И коментираме Вашата програма и Вашето правителство, а не нашата последователна позиция по една тема от начало до край. Така че потвърждаваме отново онова, което казах в изказването си и в дупликата си. За съжаление това, което днес правите, е сериозно отстъпление от предизборни ангажименти. Това е подмяна на народна воля. Изразявам сериозни съмнения, че правителството ще може да изкара пълен мандат. Една от причините ще е това – разочарованието на онези, които Ви изпратиха тук. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП Други изказвания? Приемаме, че няма други изказвания. Закривам дебата.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми ръководители на различните вероизповедания в България, Ваши превъзходителства, уважаеми гости, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ние от Движението за права и свободи ще гласуваме „против“ предложения кабинет.

Този въпрос с голяма сила стои и сега, когато обсъждаме състава на новото правителство. Той трябва да се разглежда в контекста на интензивно променящата се и наситена откъм процеси и събития обществено-политическа обстановка в региона, Европа и света. Следвайки целите на демокрацията, правата и свободите на гражданите и националната сигурност, трябва да се фокусираме и в европейските проблеми, и като страна – председател на Европейския съюз, да се подготвим да ги решаваме по приоритети. Наред с това българските граждани очакват решителни мерки за справяне с бедността и демографската криза. Правителството има тези задачи пред себе си – важни целеполагащи задачи. Възможно ли е изобщо да се постигне някакъв успех? Нашият отговор е по-скоро „не“. Защо? Първо, формулата за съставянето на управляващото мнозинство. ГЕРБ за втори пореден път избра коалицията – с коалиция от партии. Както се видя от предния мандат, това не носи стабилност и реформи, от които България се нуждае. Нещо повече, и третото народно събрание коалиционният партньор бе сестринска коалиция от партии от семейството на ЕНП. Сега е коалиция от националистически формации, незнайно защо самонарекли се „Обединени патриоти“. Не е излишно да напомня, че между национализма и патриотизма има ценностна стена. И трите формации – нов, но и стар партньор на ГЕРБ, изминаха пътя от показния реверен патриотизъм, през агресивния като риторика и действия национализъм, за да стигнат до сегашния лицемерен национализъм. Лицемерен, защото излъгаха българските граждани с предизборни обещания, от които се отрекоха веднага след изборите. Дори си смениха и речника, за да влязат във властта. Но думата ни не е за тях. Да направиш вицепремиер по демографските въпроси, съпредседател на националистическа формация, е ярък пример за цинизъм. Но това ще бъде отделна тема за нас. Ние трябва да запознаем и европейските лидери с модела на този вицепремиер. Живи са спомените, пазят се стенограмите независимо от фалшивото лустро. Думата ни сега е за ГЕРБ, защото те носят отговорността за властта и развитието на страната. Опитът да се скрият зад общата фраза „народът реши така“ е несъстоятелен. Народът реши, че ГЕРБ трябва да поеме отговорността за управлението на страната, но как и с кого, е отговорност на ГЕРБ. Ние предупреждаваме, че от тази отговорност няма как да избягат. Второ, твърдението, че европейските ангажименти и председателството на Съвета на Европейския съюз изискват такъв кабинет, е също така невярно, защото не отговаря на европейската политическа практика. В Австрия, Холандия, Франция, Словакия, в цяла Европа не се допускат националисти до властта. В България ГЕРБ го прави за втори път, без това да е абсолютно необходимо. Ние поставяме и въпроса за отговорността на политиците от ЕНП. В Европа не може с националистите, в България може?! И ДПС ще ги пита за този двоен стандарт във всеки европейски политически формат. Трето – Програмата за управление, такава просто няма. Има общи фрази и пожелания в два материала. Единият – „Приоритети за управление“ – така е наречен, и коалиционно споразумение. Те се писаха един месец, а обществото лицемерно се облъчваше, че се прави обща управленска Програма. Последните събития в региона и особено в Република Македония ще поставят новия кабинет на особено изпитание. Вече чухме и единия от съпредседателите на въпросната националистическа коалиция в нарочна декларация от парламентарната трибуна да казва, че става въпрос за свирепа борба за власт. Това е повърхностна и невярна преценка. ГЕРБ се опитва да ни успокоява, че разликата между България и Македония е, че ние сме тръгнали по европейски път на развитие. ние искаме да обърнем внимание на всички – и на тях, и на цялото българско общество върху следното: различното в България е уникалният български етнически модел. Нека да не бързаме да го пращаме в музея на историята, нека да го осмислим и да го направим свой национален идеал в интерес на народа и на държавата, на всички български граждани, без лъжи и демагогия, без популизъм и фалшив патриотизъм. Ние проповядваме заедност и обединение, толерантност и мир. Тези неща могат да ни обединят. Те са условие за нашето общо бъдеще. Те могат да създадат мнозинство на ценностна основа и то би гарантирало стабилност и сигурност в страната. Защо тогава най-голямата политическа сила в Народното събрание трябваше да се коалира с една сложна поначало коалиционна форма? За размиване на отговорността, за да няма ясна политическа отговорност. Основна мисия и отговорност на политиците е просветеното лидерство, без което самото им съществуване губи смисъл. Работейки за просперитета на избирателите си, това лидерство не се страхува да ги предпазва от собствените им заблуди и грешки. Всеки компромис, липсата на смелост и политическа воля в тази посока, поддаването на „харесвани“ моментни решения, политиката на изключване – с мишени етнически малцинства и бежанци, упорито със знак на равенство с имигрантите, ерозира демокрацията, самите политици и техните формации в дългосрочен аспект. Рано или късно, независимо от подмяната и лъжите, народът в крайна сметка мъдро ще прецени и ще отсъди. Кой обаче ще плати за изгубеното време? Най-голямата политическа сила сега. Тя ще плати най-висока цена за своята безотговорност днес. Ние трябва да изберем стабилност вместо криза, националноотговорно поведение и говорене вместо популизъм и национализъм, и националистическа риторика. Това обаче днес изглежда невъзможно заради недалновидна партийна политика, заради липса на държавническо мислене, воля и решимост за смело ръководство на държавата.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 Без да наблягаме на библейската истина „Който сее вятър, жъне бури“, призоваваме към повече разум и мъдрост както парламентарно представените партии и коалиции, така и новите министри. Всеки трябва отговорно да носи своята служба в името на народа и на България. И да помни, че носи отговорност за състоянието на обществото, за положението на българските граждани, за мира вътре в страната, за мира със съседите, за европейското развитие на страната, за бъдещето на Съюза. Движението за права и свободи няма да подкрепя и остро ще осъжда всяка проява на разделение и омраза, всяка демонстрация на нетолерантност, етническо и верско противопоставяне. Призоваваме за модел на поведение, който да гарантира стабилност и сигурност, европейско развитие и мир. България трябва да бъде част от демократична Европа като алтернатива на авторитарния популизъм в световен мащаб. Да спасим България! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.) Имате ли реплики, уважаеми колеги? Няма. За изказване – народният представител Веселин Марешки. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Президент, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми министри,

вече нямало патриоти. Искам да Ви уверя, че може да сме малко в този парламент, но точно затова ще бъдем повече в следващия, защото Политическа партия „Воля“ никога няма да отстъпи от основната ни задача тук да работим така, че да защитаваме интересите на българския народ. Това е дело на всеки родолюбец. Ако Вие не считате себе си за патриот, искам да Ви уверя, че ние никога няма да отстъпим от тези наши ангажименти. Днес сме изправени пред огромно предизвикателство и би трябвало да подходим отговорно. Имаме три възможни варианта: да изберем правителство на най-голямата парламентарно представена партия с кандидат за министър-председател господин Борисов. Ако не стане, да изберем правителство на втората по големина представена партия – БСП, с кандидат за министър-председател Корнелия Нинова или да отидем веднага на нови избори. Днес никой – нито държавата, нито хората, нито бизнесът имат интерес от хаос. Напротив, всички ние имаме интерес от стабилно, динамично в полза на хората, така че резултатите да се видят още утре. На консултациите при президента казахме, че не можем да участваме в правителство, което легитимира крайният национализъм. Казахме, че ако има ярки представители на крайния национализъм в България, ние не можем да участваме в такова правителство. Но ние от политическа партия „Воля“ смятаме, че всеки български гражданин има право на втори шанс. Затова ние сме готови да направим компромис с имената, но никога няма да направим компромис с делата. Напротив, започваме да ги следим под лупа още от сегашния момент. Ще дадем подкрепа на правителството на този етап, но няма да му дадем не само 100 дни толерантност, а нито един ден. Още от първия ден, още от днес ще почнем да следим под лупа всяко действие на всеки един министър и на правителството като цяло, дали министрите спазват клетвата, дадена пред Народното събрание, и работят единствено и само в интерес на българския народ. Господин Борисов, искам накрая лично да се обърна към Вас: очакваме от Вас да оправдаете доверието на политическа формация „Воля“, което ние днес Ви даваме в аванс. Пожелавам Ви не просто да Ви запомнят като човек, който за трети път има шанс да състави правителство, но да изпълните голяма част от прагматичната програма на политическа партия „Воля“, за да останете в историята като успешен министър-председател. Ще Ви предоставя писмен вариант на това, което казах в момента, даже ще Ви го разпиша, за да помните обещанията, които давате днес, и да не забравяте, че ние от политическа партия „Воля“ ще следим дали ги изпълнявате. В името на просперитета на българската държава и благоденствието на българския народ

ли реплики? Няма. Записани са за изказвания следните народни представители: Жельо Бойчев, Михаил Христов, Кристиан Вигенин, Валери Жаблянов и Георги Христов – всичките от „БСП за България“. Думата има народният представител Жельо Бойчев. Преди да започне господин Бойчев, покажете ми оставащото време на групата, за да се ориентират и колегите. днес трябва да гласуваме предложената структура и персонален състав на правителството. Излъчва го едно мнозинство, което повече от месец преговаряше или по-точната дума е „се договаряше“ за коалиционно споразумение и за управленски приоритети. И аз днес съм излязъл с тези управленски приоритети на тази трибуна. Какво показва краткият преглед на управленските приоритети? Това, с което блестят, е липсата на конкретни ангажименти и ясни цели в две основни сфери – финансовата и икономическата политика на това правителство. Какво ни се предлага във финансовата сфера? Достигане на балансиран бюджет 2020 г.; устойчиво нарастване на доходите, разбира се, без никаква конкретика. Всички останали цели са следствие на договора ни за присъединяване към Европейския съюз. Какво има в икономическата политика в тези приоритети? Премахване на административната тежест за бизнеса. Това е най дежурното обещание, което дава всяко правителство. Подкрепа и развитие на капиталовия пазар. Това – добре. Забележете следващият приоритет – засилен следприватизационен контрол. Това как може да бъде управленски приоритет? Е ли е работа и ангажимент това на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол? И ако твърдим, че липсва такъв, защо досегашният председател на Агенцията го предлагаме за министър? Това оценка за неговата работа или е оценка за доста спорните сделки, които извърши Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол под неговото ръководство? Но някъде в тези трудни, тежки и продължителни преговори изпаднаха предизборните ангажименти и обещания на Обединените патриоти – освобождаване на минималните доходи от данъци; намаляване на ДДС-то за лекарства и учебници; децентрализация на част от данъците за българските общини. Няма как да подкрепим това правителство, защото липсва каквото и да е намерение и желание за структурна модернизация на българската икономика. ангажимент за връзка на икономиката с образованието, науката и иновациите, нито дума за ролята на държавата и бюджета насърчаване на икономическия растеж, инвестициите и вътрешното потребление. Припомням, че миналата година именно правителственото потребление имаше обратен ефект върху икономическия растеж на страната. Няма нито дума в подкрепа на българските производители и на българския експорт. Един от най-големите Ви провали досега беше привличането на чуждестранни инвестиции. Припомням, че за 2016 г. имате 680 млн. евро, които бяха 1 милиард по-малко от съответните за 2015 г. И тук, в тази Програма, няма нито една дума за това как ще работите в тази сфера. Без да имаме нищо от управленската програма трябва да съдим за действията на правителството по персоналния състав на предложените министри. Доколкото познавам досегашната дейност на министър Горанов, ми е ясно едно – че ни очаква една крайно дясна и консервативна политика, политика, концентрирана в постигането на определени финансови показатели и изследване на фискалната консолидация за сметка на социалната проблематика и доходите. крайна сметка, господин Борисов, обещахте промяна и приоритети във водената от Вас политика. Вместо това ни предлагате отново от същото. Спомних си първия Ви лозунг на Програмата: „Да превърнем страховете на хората в надежда за нацията“, но единственото, което се сещам, четейки управленските Ви приоритети и гледайки персоналния състав на кабинета, е: „Надежда тук всяка оставете“. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Има ли реплики? Няма. За изказване – народният представител Михаил Христов. Имате думата, уважаеми господин Кутев. Уважаеми господин Президент, уважаемо служебно правителство, уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! В България официално има 7 млн. 158 хил. души. Също официално около 800 хил. от тях са хора с увреждания, 29 хиляди от тях са деца. Съгласно Конституцията ние сме парламентарна република и съгласно същата Конституция в чл. 6 е записано: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права“. Но дали всъщност тези думи значат нещо и гореспоменатите цифри няма да си останат само цифри, защото доскоро аз също бях в тези цифри и продължавам да бъда? В България отглеждането на дете с увреждане е изключително трудно

и, пак ще повторя, не заради самите деца и не заради уврежданията им, а заради системата, в която са принудени да бъдат. На един родител с дете с увреждане, понякога му се налага да не работи почти цял живот. Причината за това е, че тези деца наистина имат нужда от непрекъсната и ежедневна грижа. Аз не смятам, че помощта, която държавата дава за тези деца е достатъчна, и ако не ми вярвате на 17 май пред Народното събрание ще се съберат майките и бащите на тези деца, както и самите деца. Можете да им зададете този въпрос, защото и според тях сумата от 350 или 490 лв., която е обичайно отпусканата за помощ на тези деца, не е достатъчна, а и тази сума е замразена до 2019 г., според бюджетната прогноза на правителството. Аз няма как да подкрепя правителство, което не го е грижа за 800 хил. души и те не са им приоритет. За да не бъдем лицемери, тези деца са нито свободни, нито равни, защото прекарват огромна част от времето си или в болничните стаи, или в домовете си. Не дай си, Боже, на тези деца да им се наложи да се лекуват, и това да зависи от Фонда за лечение на деца, в повечето случаи подписът се забавя фатално. Уважаеми народни представители, ние всички се ръководим от интереса на народа, заклехме се в това. Народът са и тези деца, и тези хора с увреждания. Не знам колко често ще ме виждате на тази трибуна, но Ви обещавам едно, когато интересът на народа е нарушен, аз ще се опитам да го защитя,

Има ли реплики? Няма. За изказване думата има народният представител Кристиан Вигенин.

Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми господин Председател, уважаеми Ваши превъзходителства, уважаеми гости, уважаеми колеги! Поздравявам Ви, господин Борисов, за това, че получихте доверието на избирателите, за да съставите за трети път правителство. Резултатът обаче не впечатлява. Имахте уникален шанс, който пропилявате. Ако два пъти правите едно и също нещо и то завършва по един и същи начин, не бива да очаквате третият опит да завърши различно. Поздравявам Ви и за това, че ГЕРБ отново поема пълната отговорност за българската външна политика. Отдаването на Министерство на външните работи на концесия в предишния мандат, донесе много негативи на България, а и на управлението Ви. Ще обърна внимание обаче, че бързо забравихте урока с първия избран от Вас външен министър Румяна Желева. Парадоксално в този кабинет Вие се оказвате човекът с най-голям опит във външната политика и оттук нататък отговорността ще бъде не просто на ГЕРБ, а персонално Ваша. Питам: може ли да изглежда солидно министър, който в рамките на четири години, в трети кабинет, поема трети ресор, след регионален и правосъден, вече и външен? Вие, уважаеми уж патриоти, днес подписвате пълната си капитулация. След като се отказахте от всичко и приехте външнополитическите приоритети на ГЕРБ, днес с гласа си ще отворите вратата за една отхвърлена от хората и силно критикувана от Вас самите външнополитическа линия – тази на бившия президент Росен Плевнелиев. Поздравявам Ви, господин Борисов, и за това, че запазвате поста министър за българското председателство на Съвета на Европейския съюз. По този въпрос можете да разчитате на нашето сътрудничество, защото това е важно за България. Не разбираме обаче, при цялото ми уважение към госпожа Павлова: как поставяте точно на този пост човек, над когото в момента тегнат сериозни подозрения за злоупотреба с европейски пари? (Реплика от народния представител Уважаема госпожо Захариева, нямаме високи очаквания, но и няма да подходим с предразсъдъци – ще Ви съдим по делата. Ще Ви съдим по способността да водите достойна външна политика в името на сигурността на гражданите, авторитетът на България, стабилността на Балканите и в Черноморския регион, нормализацията на отношенията с Русия и по това дали ще влезем в Шенген и дали ще падне механизмът за сътрудничество и оценка. Ще Ви съдим по това дали ще осигурите взаимодействие между президент, парламент и правителство, или ще водите пунически войни, както правеха Вашите предшественици от правителствата на ГЕРБ с Георги Първанов и Румен Радев. Търсенето на такова взаимодействие може да не Ви направи популярна, но ще Ви направи полезна. Ще Ви съдим по това дали ще влезете в Министерството на външните работи със самочувствието на непогрешимост, или ще се вслушвате в съветите на опитните дипломати. Дали ще продължите и задълбочите политизацията на ведомството, или ще заложите на професионализма?! Ще Ви съдим по това дали ще защитите Министерството на външните работи от посегателства върху неговата собственост, каквито реализира противозаконно Вашият бъдещ колега Емил Караниколов, за когото се питам всъщност кой и защо предложи за министър. Дали ще се преборите като вицепремиер за достоен бюджет и стабилизиране на дипломатическата служба, или сривът ще стане необратим?! Ще завърша с думите, с които ме посрещна един посланик в Министерството на външните работи през 2013 г.: „Господин Вигенин, Вие сте деветнадесетият министър, с когото ще работя.“ Този човек е още там.

Няма. За изказване думата има народният представител Валери Жаблянов, след него народният представител Георги Христов, и след него народният представител Славчо Велков. Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Министър-председател, господа министри, уважаеми посланици, гости! Днес като Народно събрание сме призвани да изберем третото правителство на Политическа партия ГЕРБ. Това, което се внушава и от програмата, и от изявленията на представителите на бъдещото мнозинство, е една единствена дума – приемственост. Приемственост в политиката, в резултатите от нея, приемственост в мизерията, приемственост в неизяснените отношения със съседите на Балканите, приемственост в безпрекословното приемане на консервативната финансова и икономическа политика на Европейската комисия. Тук искам да подчертая нещо, което може би е добре още в самото начало на правителството да помни господин бъдещият министър-председател. Българският народ, независимо от резултатите на изборите, не иска приемственост – не иска приемственост, иска промяна. Българският народ ще възроптае, ако Вие му предложите приемственост. Вие трябва да бъдете готови да промените икономическата политика на страната не доходите, икономическата политика, защото доходите идват от икономическата политика. Във Вашите заявления в посочените приоритети не чух, не видях и се съмнявам, че такава промяна може да бъде направена. Вие трябва да бъдете готови да промените състоянието на трудовите отношения в страната – трудът на българските работници е ограбван ежедневно от ниските ставки, от високите данъци и от недобросъвестните работодатели. Вие трябва да бъдете готови да промените външната политика на България. Тази приемственост, която заявихте в началото, ще се окаже, че ще бъдем единствената държава, която ще бъде приемник на тази фалирала политика. социалистическа партия ще си бъде на мястото като опозиция на базата на досегашната си партийна и предизборна платформа, в която ние си поставяме създаването на друго общество в България. Днешното общество не харесва на никого, днешната демографска криза е резултат от това общество и от тези отношения. И третият Ви мандат няма да бъде успешен, защото това, което виждаме в платформата, ще Ви заведе там, където приключихте първите два пъти при масово растящо недоволство на българските граждани. В единия случай отидохте на предсрочни парламентарни избори, във втория случай загубихте президентските. Не смятайте, че това, което направи българският народ на президентските избори, е някакво временно объркване или отклонение от политиката, която се следваше до днес. Това беше оценка за политиката на правителството и тази оценка е тайна. Тя ще се запази и тя ще бъде написана в първия момент, в който Вие демонстрирате връщането на старата политика в България. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЛАВЧЕВ: Слушам каква е процедурата. Искам да Ви предупредя, че няма да допусна отклонение от процедурата ни на йота, ще прилагам стриктно правилото, за да няма злоупотреба с права. Абсолютно съм съгласен, уважаеми господин председател. Процедурата ми е по начина на водене. Вие в качеството си на председател на Народното събрание следва да следите за реда в пленарната зала и в Народното събрание. Очевидно е и моля Ви, във Вас се намира въпросният сигнал и звънец, поканете уважаемите народни представители от ГЕРБ да присъстват в залата, защото не е тяхно задължение само да гласуват с копчето

Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри, уважаеми господин Борисов, уважаеми кандидати за министри! Здравеопазването е основен фактор за стабилността и развитието на българското общество. Здравната политика в условията на модерния съвременен свят ще бъде един от основните критерии за ефективна политика. За съжаление в подписаната от Вас управленска програма в глава „Здравеопазване“ се срещат само общи формулировки, които по никакъв начин не показват пътя за решаване на твърде сериозните въпроси на българското здравеопазване. Няма нищо конкретно, което да подсказва решаването на кардиналния въпрос за финансирането на здравната система, която в момента се осъществява от един финансово неадекватен, компрометиран модел и практически унижава българските лекари и българските медицински специалисти, превръщайки ги във фиктивни търговци. Липсват идеи за промяна на обема на средствата, отделящи се от публичния ресурс здравеопазване, които явно са недостатъчни. Напълно непонятно и от професионална, и от юридическа гледна точка е споменатото в програмата понятие „поетапно демонополизиране на Националната здравноосигурителна каса“. Или има монопол, или се премахва с посочването на точна алтернатива. Отсъства реално решение на проблемите: значението на Националната здравна карта, необходимостта от съобразяване на развитието на мрежата на лечебни заведения в зависимост от нуждите населението в отделни региони. Самият факт, че точно при управлението на ГЕРБ бяха разкрити сериозен брой лечебни заведения в определени населени места, говори най-вече за обслужване на определени, и то корпоративни интереси. Времето Ви изтече, господин Михайлов. непрофесионалните и общи формулировки и се обърнете към много сериозните проблеми на българското здравеопазване! Така ще получите подкрепата на цялото общество, на цялата професионална гилдия и на всеки достоен парламентарист в тази зала. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Има ли изказвания от други парламентарни групи? Заповядайте, господин Цонев. ЙОРДАН

Както вече каза председателят на Движението за права и свободи, парламентарната група на ДПС няма да подкрепи нито едно от трите решения, които са предложени, но искам да акцентирам върху някои аспекти от мотивите ни да постъпим така. България наистина има нужда от стабилност, има нужда от прекъсване на процеса на политическа нестабилност не само защото продължаваме да сме най-бедната страна в Европа, не само защото българските граждани очакват адекватна защита, работа, права и така нататък, но и защото ситуацията в региона е изключително сложна. Самият Европейски съюз е в криза. На нас наистина ни предстои председателство на Съвета на на Европейския съюз, но… Уважаеми колеги от ГЕРБ, ние не намираме, че с това, което ни предлагате в момента, се решава поне една от трите от тези задачи. Тъкмо обратното поуката от предния мандат очевидно е само за тези, които са успели да я прочетат внимателно. Ние виждаме, с голямо съжаление констатираме, че ГЕРБ не са направили това. Такъв тип коалиция не носи стабилност, не носи реформаторски потенциал. Видно е и от компромисната управленска програма, заявена само като приоритети, видно е и от състава на кабинета, видно е от всичко, което се случва в този един месец. Искам обаче да Ви обърна внимание на бъдещия министър-председател господин Бойко Борисов и на ГЕРБ, върху следното. Движението за права и свободи няма да се примири, че Вие за втори път вкарвате крайните националисти във властта, при това този път директно с коалиционно споразумение, а не като поддържаща парламентарното мнозинство политическа коалиция от националистически партии. Защото това е европейски принцип. Движението за права и свободи е част, много важна част от българския политически живот, от обществения живот, която осигури европейското бъдеще на България (реплика ние няма да позволим това европейско бъдеще да бъде минирано с неевропейски принципи. Европа не прави това! Европа се бори срещу това! Но Движението за права и свободи е единствената партия в България, която има основание, собствено основание, почерпено от собствената си история, да каже, че този принцип е неин партиен, неин обществен, неин политически принцип! Да Ви припомня, че Движението за права и свободи възникна като битка на цял един етнос за права и свободи, като битка на лидерите на това движение, на основателя на движението доктор Ахмед Доган, който лежа и в затвора, защитавайки правата и свободите, за да живеят всички българи равно, всички етноси равно! Движението за права и свободи не може да се съгласи крайните националисти, които отричат тези принципи, да бъдат вкарвани във властта! И ние ще пренесем тази битка в Европа!

чии са тези слова за цял един етнос: „Нагли, самонадеяни и озверели човекоподобни, изискващи право на заплати, без да полагат труд, изискващи помощи по болест, без да са болни, детски за деца, които играят с прасетата на улицата и майчински помощи за жени с инстинкти на улични кучки“?

които се борят за европейското бъдеще на България. Но този подход – да се съставя такъв тип коалиция, ДПС не приема и тази битка ще бъде изнесена в Европа. Благодаря Ви за вниманието! (Реплика отдясно: Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Закривам разискванията, преминаваме към гласуване.

РЕШЕНИЕ за избиране на министър-председател на Република България Народното събрание на основание чл. 84,

РЕШИ: Избира Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.“ Моля, гласувайте.

Уважаеми колеги депутати, уважаеми министри, уважаеми гости! Уважаеми господин Борисов, гласувах „против“, защото тази реч, която изнесохте, Вие сте изнасял тук преди две години и половина – през ноември 2014 г. В нея сте отбелязали 11 цели. „Основни политически цели“, така сте ги нарекли. Чета ги внимателно и виждам, че нито една от тях не сте изпълнили. Ама, нито една! (Оживление в ГЕРБ.) Сред тези 11 цели има примерно: „Да очертаем ясна перспектива за развитие за поне едно десетилетие напред“. Според мен такова нещо не се е случило.

Един от Вашите сегашни коалиционни партньори в същия ден тогава, през ноември 2014 г., Ви е казал следното. Казал Ви е, че Вие през предишното си управление няма да пипнете плоския данък, няма да пипнете чуждите монополи, няма да пипнете тока, няма да изгоните американските ТЕЦ-ове, няма да намалите цената на ВЕИ-тата: „Няма как да го направите!“, казва Волен Сидеров тогава, защото Вие сте вързани с тях. Сега този човек вече Ви е коалиционен партньор и аз Ви казвам, че Вие като министър-председател с тези коалиционни партньори няма как да направите нито едно от тези неща.

Втори отрицателен вот – народният представител Крум Зарков, и трети – народният представител Таско Ерменков. Моля Ви за тишина в залата.

Тя ни кара да мислим, че правосъдната реформа ще е по-скоро спектакъл (шум и реплики), посветен основно на чужденците, на наблюдаващите институции и на европейските посланици. (Реплики на но гласувах „против“, защото вярвам, че никога няма да проведем качествена съдебна реформа, ако не приемем, че ние, българите, се нуждаем от такава, че тя не е просто отметка в мониторингов доклад,

Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах „против“ кандидатурата на господин Бойко Борисов за министър-председател на Република България за трети път, защото в неговото изказване не можа да ме убеди, че си е взел поуки от предишните два пъти. Не можа да ме убеди, че се поучил от уроците си, защото управленската програма, която ни предложи, е много далече от онова, което беше като „реалните обещания за България“ в тяхната предизборна програма. Всъщност тази управленска програма е един тюрлюгювеч, в който е събрано всичко на едно място с опита да се измъкне каквото и да било противоречие между отделните програми. И това е успяло да се направи, когато е отнето от всичко, което е било в програмата на която и да е от двете партии, ако е имало нещо за обикновения човек. Всъщност на практика тази управленска програма е една претоплена манджа от предишните две управления на господин Борисов. И последно,

Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, четирима заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства. 2. Министерствата са: Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. и спорта. 3. Създава се Министерство за българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г. 4. Преобразува се Министерството на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите. 5. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка със създаването и преобразуването на министерства, включително функциите им.“ Моля, режим на гласуване.

Процедура по прегласуване – някой не е успял да гласува.

Очаквам да се увеличи броят на гласуващите, а той е същият като на предишното гласуване. (Реплики.) Как гласувате, кажете как гласувате? Против, отчитаме глас „против“.

Отрицателен вот. Заповядайте – народният представител Иван Иванов, след него е Георги Гьоков, и след него е Иво Христов

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Президент, уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на вероизповеданията, Ваше Превъзходителство, уважаеми колеги! Гласувах „против“ това трето издание на кабинета Борисов, тъй като в изложената Програма, особено в частност сектор „Сигурност“ и Министерство на вътрешните работи, не видяхме нищо ново. Предходното издание на бъдещото управление, уважаеми дами и господа, бе запомнено единствено с един неуспешен или по-скоро недоносен опит за реформиране на Министерството на вътрешните провалено. Бъдещото управление със сигурност ще бъде и поредната „правилна крачка“ по пътя, водещ към катастрофирането на сектор „Сигурност“ като цяло. Представихте пред обществеността Програма за управление, в която която частта за вътрешната сигурност и обществен ред, е изпълнена с неизпълними обещания, неправилни формулировки и повторения на това, което вече се е случвало по време на двата незавършени мандата на ГЕРБ. С мащаби на битовата престъпност, които обезлюдяват цели райони, сега се обещава управляващите да продължат по същия път и да надграждат политиките си. Нашите очаквания са от Ваша страна на системни и неуспешни опити за формиране на сектора, които компрометират не само вносителите, политическото ръководство на Министерството и на службите, но и всички, които подкрепят подобен подход. Резултатът ще бъде: неизмерими негативни последици като трайно дестабилизиране на сектора и най-вече ще увеличава недоверието на гражданите от това, че Министерството на вътрешните работи като институция има капацитет да гарантира тяхната сигурност. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Втори отрицателен вот – народният представител

защото – не знам дали сте правили справка, съгласно Търновската конституция първоначално е имало само шест министерства, после са станали 8, а накрая – 10.

И вторият ми мотив е следният: удивителна структура има този Министерски съвет, в който външен министър отговаря за съдебната реформа, което, както вече беше казано, означава, че това е реформа за пред чужденците и да не се излагаме пред тях, поради която причина Ви предлагам към Министерството, което се създава за провеждане на Европредседателството, да прикачите и това. И с това да приключваме. Очевидно българските граждани нямат нужда от съдебна реформа, тя тежи на всички ни. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Президент, господин Председател, господа министри, гости, народни представители! Гласувах „против“ избора на Бойко Борисов за министър-председател … (Шум и възгласи от новата структура, защото всяко Ваше управление създава нестабилност за България; защото всяко Ваше управление има катастрофални последици за страната ни. По време на Вашия мандат настъпи драматичен спад на доверие в българските институции! Хората вече нямат никаква вяра в политици, в медии, в съдебна система. Вие последователно принизявате ролята на българския парламент!

Да, България е на дъното на Европейския съюз по свободата на медиите! Тенденцията по времето на Вашето управление се влошава драматично – от 35-о място през 2006 г., сега сме на 109-о. Вие водите външна политика, която е слугинска! Вие търгувате с българския суверенитет, с българския национален интерес! Вие превръщате България от енергиен фактор на Балканите в енергиен просяк! Гласувам „против“, защото БСП – като проевропейска партия, не може да не чуе думите (възгласи: „Ееее!“), от своя презокеански партньор, казани за управлението на Бойко Борисов през 2016 г. В доклад на Държавния департамент щати за България за 2016 г. четем: „Служители във всички клонове на правителството са замесени в корупционни практики безнаказано! Корупционните практики включват подкупи, конфликт на интереси, сложни схеми за присвояване…“

„Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Министерски съвет на Република България Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1.Избира: - Томислав Пейков Дончев за заместник министър-председател, - Валери Симеонов Симеонов – за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, Красимир Дончев Каракачанов – за заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, - Екатерина Спасова Гечева-Захариева – за заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, - Владислав Иванов Горанов – за министър на финансите, - Валентин Иванов Радев – за министър на вътрешните работи, работи, - Николай Нанков Нанков – за министър на регионалното развитие и благоустройството, - Бисер Христов Петков – за министър на труда и социалната политика, - Цецка Цачева Данговска за министър на правосъдието, - Красимир Георгиев Вълчев – за министър на образованието и науката, - Николай Кирилов Петров – за министър на здравеопазването, - Лиляна Павлова Николова – за министър за за българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 2018 г., - Боил Василев Банов – за министър на културата, - Нено Ненов Димов – за министър на околната среда и водите, - Румен Андонов Андонов Порожанов – за министър на земеделието, храните и горите, - Ивайло Ангелов Московски – за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, - Емил Любенов Караниколов – за министър на икономиката, Теменужка Петрова Петкова – за министър на енергетиката, - Николина Панайотова Ангелкова – за министър на туризма, - Красен Кирилов Кралев – за министър на младежта и спорта. 2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 58 на Президента на Република България от 24 януари 2017 г., са прекратени.“ Моля, гласувайте Проекта за решение.

Смятате, че само от БСП ли имате право за отрицателен вот?

Аз гласувах против институционализирането на крайни националисти в изпълнителната власт, господин Премиер! Това е опасно за националната сигурност. Гласувах срещу лица, които са с антиевропейска насоченост и анти-НАТО – това, което беше част от тяхната политика. Те не крият своята същност. Те малтретират нашите майки и бащи на границата. Аз искам да знам по какъв начин Вие ще се чувствате в Европа с такива лица! Колкото и да обяснявате, че този кабинет е проевропейски, този кабинет е антиевропейски, колеги! (Шум и реплики.) Гласувах против това да има пробив в националната сигурност и суверенитета на нашата страна, на нашата родина, защото в условията на политическа нестабилност в региона, в Балканите, в света като цяло, кабинет, структуриран по този вид, представлява опасност за националната сигурност! Гласувах „против“, защото този кабинет излъчва политическо послание на разделение и омраза. Не може да се отнасяте към нашите хора, към част от нашата нация, към част от българската нация по този начин и да унижавате нашата общност по този начин с такива политически послания! (Шум и реплики от към нашите хора, към нашите майки и бащи и да им кажа, че ДПС е тук, ДПС е било при тях и ДПС ще продължава да защитава нашите интереси и националната сигурност на страната. (Ораторът продължава

Имате още едно право на отрицателен вот, тъй като господин Марешки участва в разискванията и няма право на отрицателен вот, народният представител Славчо Велков.

Гласувах „против“, заради това че програмните намерения, които бъдещите управляващи амбициозно нарекоха „приоритети за управление“, не отразяват предизборните ангажименти и на двата коалиционни партньори. Управленската им програма има за цел да внушава, че новосформираната коалиция има сериозни основания да управлява, но повече прилича на сборище от неизпълнени обещания, недомислици, клишета и много компромиси и предателство

Не подкрепих това правителство, защото няма никаква визия за социалната политика и за социалната перспектива на българите. Приоритетите за управлението блестят с отсъствието на каквито и да било приоритети, особено в социалната политика, а там бяха най-големите предизборни обещания. Ключов е въпросът за 300 лв. пенсия. Говореното на тази тема беше изключително и безогледно популистко по време на изборите, като донесе много гласове на „Обединените патриоти“, но когато дойде моментът да се консумира властта и този въпрос беше изкаран ключов в преговорите, а пенсионерите два-три дни доволно потриваха ръце, че „Обединените патриоти“ със зъби и нокти ще бранят техните интереси, стана ясно, че в резултат на тежки преговори и компромиси новите коалиционни партньори са решили да прецакат пенсионерите: няма да има 300 лв. пенсия! Гласувах „против“, защото нямате никакви намерения и сериозни мерки за най-тежките проблеми: бедност, нарастващи неравенства и демографска катастрофа.

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е свързана и наистина има смисъл да бъде преди последния отрицателен вот, защото няколко човека вече ми се след като прехвърлихме прякото предаване, което би трябвало да върви в момента от Канал 1 в БНТ 2, се оказва, че за отрицателните вотове това не се случва и не се предава, тоест БНТ 2 прекъсва предаването след останалите изказвания и преди отрицателните вотове След предишните стъпки това е прекалено много. Може би Вие не знаете, но Вие сте човекът, който трябва да го регулира. Моля това да се поправи и отрицателните вотове, които са част от цялото разискване, да бъдат излъчвани, както би трябвало да бъде и както е било

но не забравяйте, господин Председател, че това е българският парламент, тук цари духът на парламентаризма и формализмът с няколко секунди не е практика в последните 27 години. Нека да уважаваме колегите си. Вие сте пръв между равни. Вие сте спикерът на българския парламент и от Вас очакваме да имате една идея поне по-голямо уважение към тези, които се изказват.

Заповядайте за трети отрицателен вот, господин Велков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Президент, Ваше Светейшество, уважаеми господа министри, господин Премиер,

За сектора „Отбрана“ и за политиките. Считам, че част от хората, които бяха избрани за министри, с цялото ми уважение към останалите, няма да бъдат в състояние да осигурят с действията си онези амбициозни задачи, които са си поставили. Това, което Вие залагате, че Българската армия е надежден гарант на сигурността на страната, правите копи-пейст от Конституцията. И най-вече, забележете, „посрещане на заплахите срещу страната ни там, където се зараждат“. Наистина ли, господин Борисов и господин Каракачанов, смятате, че ние можем да посрещаме заплахите в същинския и среден, и широк Близък Изток – там, където се зараждат? Две държави в света си го позволяват и те не особено успешно – Съединените американски щати и Русия. Моля Ви, защо сте откраднали призива на славната парашутна дружина:

Моля избрания министър-председател и избраните за министри да заповядат за полагане на клетва.

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.